Prelazimo na 7. točku dnevnog reda. - Izvješće o radu za 2008. godinu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske, Predlagatelj: Nacionalno vijeće za znanost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 Krešimir** Poštovani i uvaženi gospodine predsjedavajući, poštovane i uvažene dame i gospodo zastupnici. Htio bih samo reći da su da su glavni ciljevi rada vijeća kao i same znanstveno-tehnologijske strategije uvijek i svake godine isti to su prije svega istraživanje i razvoj na načelu izvrsnosti, usuglašavanje sa europskom tekovinom, znanstveno-istraživačkom i harmoniziranje sustava našeg sa europskim i američkim, dakle najboljim sustavima koji postoje danas, učinkovitost i preustroj znanstvenog sustava te poticanje partnerstva. Izvještaj je dosta iscrpan. Postojale su i primjedbe da je možda faktografski odviše, da bi trebalo biti više naznačene strategije u njemu, međutim ja bih rekao strategija zapravo znači kako izvršiti ciljeve do praktički ove godine su se izvještaji odnosno rad Nacionalnog vijeća temeljio i na mnogim zapravo stvarima koje više danas nisu u ingerenciji Nacionalnog vijeća već su agencije za znanost pa će sigurno biti više vremena i za strateške rasprave, mislim da je to i naš glavni cilj. Rekao bih da je započeta inicijativa promjene strukture financiranja znanstvenih istraživanja i pomak od financiranja Ministarstva znanosti ka Nacionalnoj zakladi za znanost i ja mogu sa velikim zadovoljstvom reći da je taj proces završen ove godine i da je taj sustav sada vrlo sličan onom u kako to funkcionira u svijetu. Dovršena je rasprava o novom sustavu financiranja znanstvenih novaka i znanstveno-istraživačkih projekata pri čemu bih rekao da je sustav ovakav po kojem je Hrvatska bila dosta zanimljiva zemlja i koji je urodio određenim rezultatima pomalo došao u krizu. Mi smo točno identificirali koji su problemi sa novacima i dali konkretna rješenja koja se nadam ministarstvo prihvaća i od slijedeće godine će nadam se tako i biti. Ja bih ipak na ovom mjestu spomenuo da je sustav novaka u posljednje vrijeme dosta neefikasan ne zato što su novaci takvi već zato što su opterećeni nastavom, što nemaju ponekad dobre mentore itd., pa bih evo napravljena je jedna čak i doktorska dizertacija na tu temu kolege Polašeka na temelju čega smo mi bazirali ovaj naš prijedlog o restrukturiranju sustava novaka. I rekao bih da su velike razlike unutar pojedinih područja djelovanja novaka. U području recimo društvenih, humanističkih i tehničkih znanosti podaci pokazuju da su novaci bili neproduktivni, neproduktivni, ali su na vrijeme doktorirali. U području biomedicine produktivni ali ne doktoriraju, znači da ih sustav preuzme. U području prirodnih znanosti produktivni doktoriraju i relativno su dugo zaposleni. U području biotehnologije prosjek. Već ovi podaci su pokazali da je efikasnost novaka jedna trećina, drugim riječima to znači trećina novaka stekne doktorat, trećina trajno se zaposli u sustavu ministarstva i trećina za vrijeme zaposlenja biva produktivna. preko 300 milijuna kuna za novake, odnosno 500 kada se uzmu svi troškovi. To je veliki novac i mi smo dali konkretne prijedloge kako taj sustav popraviti i isključiti novake iz nastavke, dakle ne preopteretiti ih sa nastavom, omogućiti im da rade znanstveno istraživanje ali im dati i neke obaveze koje skratiti novački staž itd. Ne bih više o tome. Također smo usvojili i nacionalnu tehnologijsku inicijativu, predložili novi sustav financiranja kapitalne znanstvene opreme. Vidimo velike probleme u tome, neiskoristivost znanstvene opreme u Hrvatskoj. Imamo neka konkretna dakle rješenja koja smo predložili predložili ministarstvu. Nastavljen je rad na vrednovanju kvalitete i učinkovitosti znanstvenih stručnih organizacija. Moram reći da smo izbrisali iz upisnika znanstvenih institucija nekoliko takvih institucija čak i jedan javni institut i taj proces se nastavlja, uvodimo dakle međunarodnu recenziju evaluaciju. U ovoj godini smo započeli proces restrukturiranja javnih instituta i ono što bismo željeli napraviti je vidjeti koliko su naši instituti produktivni u smislu, dakle i učinkoviti u usporedbi sa institutima vani. Dakle, napraviti jednu analizu i ekonomsku i stručnu znanstvenu kako bismo vidjeli da li mi de facto te institute plaćamo više nego što se plaća u svijetu manje ili to su studije koje inače sada idu u Europi i mislim da ćemo već ove godine ići sa jednim novim sustavom, jednom novom strukturom tih instituta. Tu je postoji problem, naime zamjerka da bismo to trebali napraviti u sustavu visokog školstva. Postoji još jedno Nacionalno vijeće koje nadam se neće više biti preopterećno to je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, preopterećeno sa studijima i sa odobravanjem studija pa će se moći i ono zabaviti tim strateškim pitanjima. Nešto na čemu smo radili i Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima o kojima je dosta bilo riječi prošle godine. Osobno sam nezadovoljan s tim pravilnikom. Nastojat ćemo napraviti rez na tome. Konzultirat ćemo i naše kolege kolege iz odbora saborskog ali ono što me veseli da smo uspjeli usvojiti podjelu znanstvenih područja i polja prema Frascati klasifikaciji koja vrijedi u Europi i tako Hrvatska sada može statističke podatke komparirati sa europskim što do sada nije mogla. Mi smo htjeli implementirati taj sustav i u područja i polja, međutim bio je veliki otpor akademske zajednice. Isto tako, inicirali smo usvajanje međunarodne klasifikacije obrazovanja koji će od ove godine također proraditi i to je jedan od europskih kriterija koje moramo imati. I pokrenuli smo raspravu i o formiranju nacionalnih instituta. Dakle, instituta koji bi morali imati tzv. nacionalne zadaće. Ja bih sada ovdje stao, htio bih samo na kraju reći da je dosta inicijativa u 2009. godini koje smo već počeli, rekao bih da nastavljamo i završavamo nadam se proces restruktuiranja javnih instituta, novi, donosimo nove kriterije za izbor zvanja, mislim da je jako važno da se pojačaju kriteriji izbora zvanja u svim područjima, naročito u društveno humanističkim gdje je po mojoj ocjeni a i po nekim …/Govornik se ne razumije./… pokazateljima Hrvatska ne stoji dobro. I mislim da treba uvesti međunarodne, tamo gdje se to može, međunarodne kriterije vrednovanja i tih područja. Napominjem, tamo gdje se može, dakle, u onim područjima gdje je to moguće. Definirati ćemo prioritetna istraživanja što ne znači da ostala neće biti financirana, ostala će biti financirana po kriteriju izvrsnosti, iznalaziti ćemo nove instrumente financiranja znanosti. Ja sam jako zadovoljan što smo uspjeli neke nove financijske instrumente definirati i u ovom, prošloj godini, to su prije svega, zajedno sa zakladom za znanost, tzv. uspostavna potpora, dakle, kao jedan financijski instrument za postizanje određenih ciljeva nacionalne znanstvene politike. Radi se o jednom sustavu koji je komplimentaran europskom sustavu, začet je u EMBO organizaciji a ideja je da se potpore daju mladim istraživačima do 35 godina starosti koji u svojoj postdoktorskoj fazi pokazuju već međunarodnu prepoznatljivost. Uspostavna potpora omogućava tim mladim istraživačima da idu u samostalno istraživanje i ove godine su raspisani natječaji za potpore koji iznose godišnje 50 tisuća eura na tri do pet godina. Također osnovali smo i osnivačke potpore, zamišljene kao potpore koje osiguravaju dovoljno sredstva da znanstvenik pokrene samostalnu istraživačku grupu i potpore izvrsnosti koje se daju kvalitetnim znanstvenicima uz napomenu da izbor mora biti kompetitivan. Tu naglašavam da imamo problem sa organizacijama odnosno sa ustanovama koje bi morale tim mladim ljudima osigurati uvjete rada. Često puna oni uskraćuju potpise. i mladi ljudi ne mogu defacto aplicirati za takve projekte. Znači institucija im ne želi osigurati prostor. Imali smo takvih slučajeva. Na koncu od tih novih naših aktivnosti bih spomenuo i kako zapravo znanstveni sustav učiniti takvim da pomogne izlasku iz krize. Osobno smatram a mislim da je i to stav, daleko izvan naših granica da izlaz iz krize može najučinkovitije učiniti znanost, ne razumije./… znanost nego znanost aplikativna, kvalitetna znanost i mislim da bi bilo jako dobro, ja ću jednu od sljedećih sjednica posvetiti isključivo tematskim koje bi zapravo Nacionalno vijeće i naravno Ministarstvo znanosti moglo doprinijeti da se lakše iziđe iz krize. Znači drugim riječima da se nađu oni projekti koji brzo mogu dati rezultat i naravno uz to i određene visokotehnologijske proizvode. Sasvim na kraju vidim jedan, nekoliko velikih problema bez kojih mi nećemo moći do kraja urediti sustav znanosti. I koje treba riješiti zakonski. Problem izbora čelnika o znanstvenim institucijama, to je problem koji u Hrvatskoj je perzistentan koji je još uvijek samo upravni i ne znam da li i u jednoj zemlji u svijetu egzistira. Ako ne riješimo taj problem nećemo moći niti urediti do kraja sustav znanosti, dakle, način izbora čelnika. Drugi problem je problem trovlasti u institucijama. Problem dakle da institucijom upravljaju praktički tri tijela. Znanstveno vijeće, upravno vijeće i ravnatelj. To je veliki problem pogotovo za velike institucije. I napokon, problem na koji smo stalno ukazivali, nije nažalost riješen, a to je između ostalih i odvojen sustav napredovanja, dakle, izbora od zvanja od radnog mjesta. Ja ne znam niti jednu državu koja ima takav sustav. Evo, ja na kraju bih gospodine predsjedavajući rekao da gledam na cijeli taj sustav znanosti optimistički i mislim da će se ovi problemi moći riješiti sa novim Zakonom o znanosti koji se priprema a koji nadam se, slažem se sa kolegama u saborskom odboru ne smije biti regulativan, mora biti načelan, kratak i jednostavan. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Želi li predstavnik Vlade? Nema ga, na odboru je. Dobro. Želi li predstavnik, odnosno izvjestitelj sa odbora? Da. Uvaženi kolega zastupnik Selem. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče nacionalnog vijeća, kolege i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 18. sjednici Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske za 2008. godinu kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja a Vlada Republike Hrvatske dostavila je predsjedniku Hrvatskoga odbora 19. lipnja mišljenje kojim predlaže da Hrvatski sabor prihvati Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost. Nacionalno vijeće za znanost najviše je tijelo, kao što znate, jasno, koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Pored operativnih, vijeće ima i stratešku zadaću raspravljanja i utvrđivanja stajališta u pitanjima od važnosti za područje znanosti. U 2008. godini Nacionalno vijeće za znanost nastavilo je sa radom na vrednovanju, kvaliteti i učinkovitosti znanstvenog i stručnog rada znanstvenih organizacija instituta i ostalog. zahtjevima za izdavanje dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti u drugim organizacijama u prvom redu fakultetima. Nastavljena je rasprava o novom sustavu financiranja znanstvenih novaka. I znanstveno istraživačkih projekata, o tome je nešto govorio i gospodin predsjednik Vijeća. Ove druge prilagodbe dobile su normativno pravni oblik donošenjem novih pravilnika. I to pravilnika o znanstvenim, umjetničkim područjima po pojedinim granama i pravilnike o vrednovanju znanstvenih organizacija. Rasprava je razmotrila materiju izvješća u svjetlu općeg položaja i kretanja znanstveno istraživačke djelatnosti u Hrvatskoj u odnosu na najbolja europska dostignuća. Izražena je primjedba prema kojoj je izvješće trebalo možda posvetiti veću pozornost radu Nacionalnog vijeća na strateškim pitanjima znanosti u Hrvatskoj, a manje možda prostora posvetiti pregledu rješavanja pojedinačnih pitanja. O tome je gospodin predsjednik nešto kazao. U izvješću se osobita važnost daje stajališta u raspravi u tijelima Nacionalnog vijeća i u suradnji s drugim subjektima zainteresiranim za razinu znanstveno-istraživačke djelatnosti u Hrvatskoj, prema kojima je potrebno utvrditi nacionalne prioritete i financirati ih sa dostatno sredstava. Odatle se postavlja i pitanje mogu li se ambicioznije strategije razvoja znanstveno-istraživačke djelatnosti provoditi bez kvalitetnijih izvora financiranja. I tu su postignuti neki iskoraci o kojima je također govorio gospodin predsjednik Vijeća. Udio tih sredstava jasno, ukupnim proračunskim sredstvima i u odnosu na nacionalni proizvod osjetno je manji nego što to nalažu potrebe. Razmotreno je i pitanje opsega i načina financiranja istraživača i ustanova izvan troškovnika projekata. Raspravljajući o utvrđivanju znanstveno-istraživačkih prioriteta izraženo je uvjerenje da bi ta zadaća trebala u najvećoj mogućoj mjeri biti izraz već dostignute izvrsnosti. Među strukturnim pitanjima kao možda jedno od najzanimljivijih prevladavala je rasprava o znanstvenim novacima. Izvješće i rasprava isto su suglašeni u tvrdnji da je razina postojećeg kadra nedostatna. Samo trećina znanstvenih novaka, to ste također čuli, dostigla je u roku stupanj doktora znanosti. Problem je također uvođenje nastavničke obveze za novake koji izaziva niz pitanja i nedoumica je li to preveliko opterećenje za novake, a isto tako postavlja se i pitanje da li novaci moraju biti nužno vezani ne samo uz projekt, nego i za određenu znanstvenu odnosno nastavnu instituciju, sveučilišnu instituciju. Izvješće je potaklo raspravu o stanju opreme, opremljenosti instituta pri čemu je utvrđeno ne samo da su sredstva nedostatna i neprimjereno raspoređena, a također je izraženo uvjerenje da u korištenju znanstveno-istraživačke opreme ima previše praznog hoda, premalo suradnje među institucijama. Jedan od preduvjeta znanstveno-istraživačkog rada o kojima se izvješće nije sasvim očitovalo su znanstveni časopisi i ukupna izdavačka djelatnost. Ocjena rasprave je da je to područje u stanovitoj mjeri zanemareno. Uvid u izvješće pokazuje također različiti ishod rezultata vrednovanja kvalitete i učinkovitosti rada znanstvenih organizacija i instituta i ocjena stanja znanstveno-istraživačkog rada u ustanovama u ustanovama koje nisu upisnik u znanstvenoj organizaciji, a radi se uglavnom o sveučilištima. U raspravi je zatraženo objašnjenje predstavnika podnositelja izvješća, s obzirom da se izvješće nije upuštalo u analizu te razlike. Kada je riječ o reguliranju znanstveno-istraživačkih područja … /Govornik se ne razumije./… grana, došlo je do izražaja stajalište na kojem taj dokument stalno zapravo zaostaje za promjenama u područjima znanosti i strukama, kao i s obzirom na interdisciplinarne veze. S ovom konstatacijom suglasan je i podnositelj izvješća. Nacionalno vijeće za znanost je pozvao na jaču suradnju s Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje u zakonom utvrđenim zadaćama, kao što su utvrđivanje mjerila za financiranje znanstveno-istraživačkog rada. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 5 za, 3 protiv, 1 suzdržan, donio zaključak: "Odbor predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske za 2008. godinu." Hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi kolega zastupnik Gvozden Flego. Izvolite, kolega. Hvala vam i zastupnici. Prvo zahvaljujem i gospodinu predsjedniku, dakle i Nacionalnog vijeća i predsjedniku saborskog odbora na iscrpnim izvješćima i prikazima i onoga što se nalazi u izvještaju Nacionalnog vijeća i onoga o čemu smo raspravljali na odboru. Ali sasvim ukratko da najprije rezimiram, tri su skupine u osnovi razloga zbog kojih izvještaj Nacionalnog vijeća za znanost SDP-u nije prihvatljiv. S jedne strane je riječ o neobavljenim zakonskim obavezama koje Nacionalno vijeće ima, a nije obavilo. S druge strane je riječ o mnoštvu tehnikalija, ali po našem sudu ili premalo strategijskih iskoraka, a tamo gdje su otpočeti stalo se na pola puta. I s treće strane ili treća skupina razloga je nepomaknuta ili nepromijenjena kadrovska struktura upravljanjem znanošću na koju smo u više navrata upozoravali. Što se prve skupine razloga tiče, nacionalna vijeća nisu zajedno ili što je iz izvještaja iz izvještaja tj. nije vidljivo, dali su i stoga je pretpostavljam vidljivo da nisu, nisu recimo razmatrala niti proračun, niti rebalans proračuna, a imaju zakonsku obavezu. Nisu razmatrala niti su predlagala promjene u vakantnom području tj. u području o kojem smo raspravljali u ovom Saboru u dva navrata, u nekoliko navrata u odboru tj. Odboru za etiku. Spomenuto je da su se nacionalna vijeća jednom sastala, ali nije nam prezentno niti o čemu su raspravljala, niti što su činila. I kao što je bio predsjednik odbora istakao, postoji potreba da se nacionalna vijeća češće sastaju, dakle ona imaju minimalnu zakonsku obavezu minimalnu zakonsku obavezu da se sastaju jedanput godišnje, a to su tijela koja bi trebala tijesno surađivati jer je s jedne strane dosta teško obavljati znanost koja se u najvećem dijelu obavlja na sveučilištu, a pritom ne uzimati u obzir visoko obrazovanje i s druge strane, visoko obrazovanje odvajati od znanosti na kojoj je samo visoko obrazovanje temeljeno. To je jedno. Drugo, čini nam se da ima puno tehničkoga, a premalo strategijskog djelovanja i navest ću nekoliko primjera za koje se zalažemo da budu puno prisutniji i znatno intenzivniji od onoga što je do sada slučaj, bez obzira dakle što uopće nam ne pada na pamet negirati neke iskorake i neke pokušaje koji, čini nam se, govore sami za sebe. Evaluacija instituta, pa ukidanje nekim organizacijama statusa znanstveno-istraživačkog instituta, konačno jedna ozbiljna skrb o znanstvenim novacima, ali s druge strane se ne slažemo sa koncepcijom da se recimo znanstveni novaci i stipendisti izjednačuju. Mislimo da će to dovesti do zbrke, dakle upravo je tu potrebna znatno veća diferencijacija, nego što je to do sada. Treće nam je problematično na koji način će se artikulirati znanstveni novaci za gospodarstvo, jer oni jesu znanstveni novaci sa nakanom da se znanstveno obrazuju i usavršavaju, a tek kasnije da idu prema nečemu što se zove primijenjena znanost, dakle nekakvim tehnologijskim poslovima ali nam se čini da jednako tako treba puno više voditi brige o mentorima ili neadekvatnim mentorima što je do sada možda previše zapostavljano. Kod tehnološke inicijative mislimo da je to jako dobar korak, premda je ta tehnološka inicijativa pokrivena nekim dokumentima Vlade, koje se na žalost ne primjenjuju, ali s druge strane kod tehnološke inicijative trebalo bi napraviti isto ono što je napravljeno sa novacima. Treba napraviti analizu postojećeg stanja i ustanoviti u kojim područjima i u kojim projektima su rezultati pozitivni, a u kojim područjima i kojim projektima su rezultati negativni, ili su u potpunosti ili dijelom podbacili, ili je riječ zapravo o tome da se za znanost i tehnologiju, ako tako možemo reći ukupno izdvaja milijardu kuna godišnje. O centrima …/Govornik se ne razumije./… koje su zakonske obaveze od 2003. godine tek se sada počelo raspravljati, a čini nam se da su ona vrlo značajna lokomotiva u znanstveno istraživačkoj djelatnosti. Izostavljanje iz vida vrlo značajne, dakle publicističke djelatnosti bilo u obliku znanstvenih knjiga, bilo u obliku znanstvenih časopisa, dakle je već upozoreno, jednako tako je upozoreno na nedostatna sredstva i na poteškoće sa državnim proračunom. postoji inicijativa Nacionalnog vijeća za znanost da se, dakle cjelokupna znanstvenoistraživačka djelatnost svede na četiri državna prioriteta i s tim nismo suglasni, mislimo da prioriteti države trebaju biti u onim područjima u kojima smo do sada pokazivali najbolje rezultate. Drugačije govoreći baš u područjima centara izvrsnosti, jer će to biti centri u kojima, ako uložite sto će možda napraviti pomak od tisuću, ako u prosječne centre uložite sto će napraviti pomak sto, ako u isto prosječni centar uložite 100 će napraviti pomak 15 ili 20 tako slikovito govoreći. centri izvrsnosti, odnosno ona područja u kojima smo do sad imali najzapaženije, međunarodno najzapaženije rezultate, oni koji bi trebali biti svojevrsni državni prioritet. Što se restrukturacije znanosti tiče, jako pozdravljamo i sami smo se time bavili 2002. i 2003. godine, ali i tu se stalo na pola puta. Mi mislimo da restrukturaciju znanosti u Hrvatskoj treba raditi iz nekoliko polaznih, dakle iz nekoliko ciljnih linija, ali da je jedna od glavnih da se znanstveni instituti, kojih sada ima 27 ili 28 u zemlji od 4 i pol milijona, nepuna 4 i pol milijona stanovnika, gdje god je moguće dakle javni znanstveni instituti reintegriraju u sveučilišta. To tim više što su '93. godine bili iščupani sa sveučilišta, dakle kao sveučilišni zavodi ili sveučilišni instituti i postali su javni institut. Povratkom na sveučilišta, sveučilište dobiva nove kadrove, nove prostore, novu opremu. Za svim tim sveučilište vapi, a javni instituti dobivaju sasvim drugačiji i zapravo otvara im se mogućnost za neposrednu sinergičku djelatnost sa ostacima sveučilišta. Dakle, korist je višestruka i naprosto ne znamo zašto se nije nastavilo sa tim poslom tako gdje smo 2003. godine stali. Znanstveni projekti i dalje ostaju na cijelom nizu projekata, puno više socijalne pomoći nego ozbiljni znanstveni projekti i očekujemo baš od nacionalnog vijeća da prilikom raspisa natječaja za nove znanstvene projekte izradi odgovarajuće udarne ili strategijske pravce razvoja znanosti i tehnologije tako da zaklada ne bi zapravo ušla u potpuno arbitrarni odnos, budući da će zaklada financirati dobar dio znanstvenih projekata, dakle nego očekujemo od Nacionalnog vijeća za znanost kao strategijskog tijela da odredi ove strategijske pravce razvoja znanosti u jednom srednjeročju, a ne bi bilo loše možda da se konzultira i sa znanstvenom i sa akademskom zajednicom, ali jednako tako i sa onim tijelom kojem bi odgovorno, tj. sa zakonodavcem. Jednako tako smatramo da u tom pogledu treba mnogo više precizirati nego što je to učinjeno u zakonskoj regulativi na što smo također upozoravali, na odnos između tzv. projektne znanosti i tzv. institutske ili institucionalne znanosti. predviđeno je da projektne znanosti financira Nacionalna zaklada za znanost i visoko obrazovanje i tehnologiju, a da institutske znanosti, tzv. institutske znanosti financira ministarstvo. Dakle odnos između zaklade i ministarstva treba biti riješen i čini nam se da bi nacionalna zaklada bila odlično posredovno tijelo koje bi pripomogla tom razrješenju. Različito od nacionalne zaklade, oprostite od Nacionalnog vijeća za znanost mi smatramo da transfer financiranja projekata i koncept financiranja projekata na Nacionalnu zakladu za znanost i visoko obrazovanje i tehnologiju nije dovršen. Taj proces će biti dovršen tek prilikom druge ili treće godine djelovanja zaklade, biti cijeli niz, postojati cijeli niz nesuglasica, cijeli niz nedoumica, a možda i konfliktnih situacija i sukoba interesa, kao što je bilo to do sada prilikom odlučivanja o znanstvenoistraživačkim projektima u nadi da će jedan dio njih biti izbjegnut onoga trenutka kada i Nacionalno vijeće za znanost artikulira one strategijske iskorake koje bi hrvatska znanost trebala ubuduće činiti da se što više približava europskoj znanosti ili svjetskoj, još bolje znanosti u najboljim njihovim praksama. Čini nam se da je u nekim elementima izvješća Nacionalno vijeće za znanost postavilo premise, a nije izvuklo konkluzije i da je u dva, tri navrata bilo prenekritično. Zasigurno je trebalo iskazati kritiku ne samo ovogodišnjem proračunu, nego proračunima u zadnjih 6 godina prilikom financiranja i znanosti u cjelini, ali pogotovo prilikom financiranja Nacionalne zaklade za znanost, jer je Nacionalna zaklada za znanost manje-više trošila one novce koji su u nju uloženi tokom 2001. do 2003. godine. Dakle uz 6 godina je za razliku od ove 3 godine kad je uloženo 120 i recimo 5 milijona, u 6 godina je uloženo milijon 870 kuna iz državnog proračuna i to je apsolutno nedostatno, tj. Nacionalna zaklada za znanost financira temeljem sredstava koji su akumulirani, dakle onoj prethodnoj i prethodnoj ili kako se to veli koalicijskoj Vladi. Dakle ova Vlada se nije iskazala financiranjem. Ova i prethodna, dakle manje-više jedna te ista Vlada se nije iskazivala i tu mislim, kada iskreno govorimo da je trebalo biti kritičan i jednako tako je trebalo biti kritičan što nikada zapravo nije proradila jedna strategijska institucija unutar Vlade koja se zove vrlo karakterističnom skraćenicom. Dakle, sve znate i jednako tako bez obzira na različite pokušaje Nacionalnog vijeća za znanost da se ta institucija, ta instancija potakne na rad. U tome se nije uspjelo, a Nacionalno vijeće za znanost i ta vladina, dakle institucija kojoj je sam premijer na čelu, sada premijerka bi imali svašta zajedno za činiti i raditi na dobrobiti znanosti ne samo zbog same znanosti nego zbog svega onoga što znanost čini dobro u društvu. Evo dakle to nam se čini spornim i to iskazujemo i kao kritiku dosadašnjem radu u izvješću. Ali i jednako tako kao i prijedlog da da se u buduće više računa posveti tome. I konačno, postoji ova boljka koju ja volim nazivati klijentelističko-korupcionistički centar koji se razvijao oko ministarstva i ministra. Reći ću vam, ja ću ga treći puta ponoviti sa ove govornice, nadam se da će se nešto promijeniti sa novim kadrovskim rješenjem, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi. Ja vas podsjećam kolegice i kolege, postoji zakonska obaveza da znanošću u Hrvatskoj upravljaju jednako pravno ili jednako vjerno 6 znanstvenih i 2 umjetnička područja. Znanošću upravlja jedno znanstveno područje. Dakle, četvero ljudi je iz tog znanstvenog područja. I drugo, tri četvrtine ljudi koji upravljaju znanošću u Hrvatskoj su sa jednog jedinog visokog učilišta i to nam se čini naprosto nedopustivim i mislimo da to treba mijenjati. U zadnjih godinu dana tu ništa nije promijenjeno i valja se nadati promjenama gospodine predsjedniče. To se naravno tiče i vas. Ali mislim ono što nam je na pameti to nam je i na jeziku. Na to upozoravamo i molimo da se ozbiljno uzmu ove kritičke primjedbe. Stoga bez obzira na određene iskorake mi nećemo glasati za taj izvještaj. Ali svejedno i Nacionalnoj zakladi za znanost i djelatnošću oprostite Nacionalnom vijeću za znanost i djelatnošću koje to vijeće pokriva želimo puno uspjeha zbog svega onoga što od te djelatnosti očekujemo. Hvala vam lijepo. Josip (HSS)** U ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi kolega zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani profesore, cijenjeni kolegice i kolege. Stupanj razvoja bilo kojega društva ponajviše ovisi o odnosu tog istog društva prema znanosti. Ovisi i o tomu koliko društvo ulaže u znanost, ali i koliko ulaže i napore u stvaranje pozitivnog okružja za znanstveni rad institucija i pojedinaca. Poznato je da se uspješnost ulaganja između ostalog mjeri i stopom povrata na uloženo. Nesporno je da ulaganje u proizvodnju može donijeti profit u najboljim slučajevima i do 10%, da investicije u građevinarstvo mogu donijeti još veće stope profita ako isključimo ovo današnje vrijeme trenutno. Da je ulaganje u vrijednosne papire i dionice može dovesti do naglog i bogaćenja, ali isto tako i do naglog siromašenja i nevjerojatnih gubitaka. Ako država investira dugoročno najsigurnija, ali ne i najisplativija investicija u infrastrukturu. Međutim, sa državnog i nacionalnog aspekta i općeg interesa dugoročno i najisplativija, ali i najsigurnija investicija je investicija u znanost. Sa ulaganjem u znanost ne mogu se dogoditi slučajevi iz prethodnih vremena, primjerice Obrovac proizvodnja televizora čini mi se u Slunju, desetke tekstilnih pogona, stečajevi, propasti tvornica diljem Hrvatske. Ulaganje u znanost rezultira sigurnim i progresivnim društvenim napretkom. Ulaganje u znanost mijenja u pozitivnom smjeru sve strukture društva. Ono mijenja izgleda društva u cjelini. Republika Hrvatske je to prepoznala i krenula u promjene, jer je predugo trajalo razdoblje u prošlim vremenima kada se prema znanosti na našim područjima odnosilo na način kako to znanost ne zaslužuje. Srećom, vremena su posljednjih godina ubrzano promijenjena. Stvoreni su i stvaraju se preduvjeti stimulirajući za znanost i znanstvene institucije, ali i znanstvenike kao pojedince. Kolega Flego je kazao ovdje da Vlada posljednjih godina manje ulaže u znanost, znanstvena istraživanja. Ali evo, iskoristio bih prigodu pa samo kazao da uspoređujući posljednjih šest godina ulaganja u znanstvena istraživanja su porasla u institute i projekte, porasla 35% sa 686 milijuna na 926 milijuna godišnje. U istom periodu U istom periodu uspoređujući posljednjih 6 godina 75% su porasla ulaganja u tehnologiju sa 181 milijun na 317 milijuna kuna. Ulaganja u visoko obrazovanje porasla su čak 87%. 1,4 milijarde kuna bilo je prije šest godina, a prošle godine malo više od 2 milijarde i 300 milijuna kuna. Takvo okružje je već dalo a i dat će pozitivne rezultate. Primjerice, 1979. je bilo u Hrvatskoj 2444 doktora znanosti. 1990. cca 6000, a danas 9334 na današnji dan. I dok je u mnogim znanstvenim poljima vidan iskorak, a znanstvena postignuća usmjerena na dobrobit općeg napretka i čovjeka stječe se dojam da su pali standardi društveno-humanističkih znanosti. A među kojima se posebno ističe sa padom standarda ekonomska znanost. Imajući u vidu ovu trenutnu pogibeljnu svjetsku financijsku krizu koja je cijeli svijet vratila daleko unatrag, ali i prethodne svjetske krize pokazuje da su ekonomska znanost kroz svoju praktičnu primjenu svakih nekoliko desetljeća ciklično udaljili od svoje temeljne zadaće, od općih interesa ali i interesa čovjeka kao pojedinca. A posljedice i štete takve ekonomske prakse nisu samo financijske koje su mjerljive već i društvene i socijalne koje su nemjerljive. Ali negativno utječe na svaku ljudsku aktivnost. Sa žaljenjem se može utvrditi da je ekonomska znanost i na svjetskoj razini ali i domaćoj pala na ispitu društvene odgovornosti. Možda malo kritičniji ću biti ali na ekonomskoj praktičnoj primjeni ekonomska znanost je zaslužila nezadovoljavajuću ocjenu. Nesporno je da je u ekonomskoj znanosti zakazao sustav vrijednosti. Svjetska financijska kriza to potvrđuje. Ali bez obzira na to i iz krize možemo izaći i pobijediti ju samo znanošću, ali onom razvojnom i aplikativnom. Potrebno je integrirati sve elite društva. Potrebno je harmonizirati politiku i znanost. Nećemo izaći iz krize popularnom znanošću, popularnom politikom i metodama koje sugeriraju populistički ekonomisti. Naglasak treba biti na aplikativnoj primjenjivoj znanosti jer Einstein je kazao, samo za znanje da je to kad se sve zna, a ništa ne funkcionira. Dakle, naglasak na znanosti koja je primjenjiva. Nacionalno vijeće za znanost Republike Hrvatske kao najviše stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu znanstvene djelatnosti i sustava znanosti imao je raznolika djelovanja. Raspravljalo je o bitnim pitanjima za znanstvenu djelatnost, predlagao i poticao mjere za unapređenje znanosti, nadzirao kvalitetu znanstvenih organizacija, imenovao znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja, utvrđivao uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja, predlagao proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti i njihova vrednovanja, davao mišljenje o osnivanju znanstveno-tehnologijskih parkova itd. U stručnom dijelu je Nacionalno vijeće za znanost uvelike pripomogla i Agencija za znanost i visoko obrazovanje i u stručnim i administrativnim poslovima. Ali ono što bih iz izvješća istaknuo kao poprilično velike aktivnosti i učinkovitosti Nacionalnog vijeća za znanost je da se potaknula rasprava o načelima reforme sustava financiranja znanstvenih novaka i znanstvenih projekata i u tu svrhu je čak u lipnju prošle godine bio organizirana radionica na … /Govornik se ne razumije./ … o novom načinu financiranja znanstvenih novaka i znanstvenih projekata, a sve u organizaciji Agencije za znanost. Nacionalno vijeće za znanost je u siječnju i veljači prošle godine pokrenulo postupak vrednovanje kvalitete i učinkovitosti znanstvenog i stručnog rada 13 znanstvenih organizacija upisanih u upisnik znanstvenih organizacija. A u okviru svojih aktivnosti u svibnju prošle godine, Nacionalno vijeće za znanost održalo je po prvi put svoju sjednicu izvan Zagreba i to u Splitu kao zajedničku sjednicu sa senatom sveučilišta gdje se raspravljalo o bitnim, aktualnim znanstvenim problemima. Pa tako po prvi put se pokazalo da su prepoznali trenutak i tema je jedna bila od dnevnog reda oblici sveučilišnog djelovanja u svrhu poticanja suradnje s gospodarstvom. To je ono što današnjem vremenu ponajviše treba. Isto tako raspravljalo se o pripremi za evaluaciju znanstvenih institucija, ali i tehnologijski parkovi i inkubatori u Republici Hrvatskoj. Tijekom 2008. godine Nacionalno vijeće za znanost pokrenulo je raspravu o formiranju znanstvenih centara izvrsnosti i iznijelo stav da moraju postojati jasni kriteriji za proglašavanje znanstvenog centra izvrsnosti sa definiranim ciljem, informiranjem do maksimalno 10 centara. Nacionalno vijeće za znanost je funkcioniralo u 2008. godini doista besprijekorno i kao što sam već kazao, to je imalo i priličnu ulogu i Agencija za znanost i visoko obrazovanje, posebno njen odjel za znanost. Izvješće za klub HDZ-a je sastavljeno visoko profesionalno na najvišoj stručnoj razini i klub HDZ-a će ga svakako i podržati. A mnogi kažu da je, a evo vidi se i po ciframa koje Vlada Republike Hrvatske izdvaja u znanost da je znanje prilično skupo. To je točno, ali neznanje je još skuplje, a čuveni Bacon je slikovito kazao kakva je uloga znanja u društvu kad je rekao: "Scientia est potentia". Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo prijavu ispravka navoda, uvaženi kolega zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. Kolega Marić, ja vas molim da mi oprostite na nepristojnosti što sam digao pločicu ispravak netočnog navoda koja vama onemogućava da mi odgovorite, ali nema drugog načina nego da vam to kažem. Meni je puno više do dijaloga, ali takva je poslovnička praksa. S jedne strane mi se čini netočnim da je raslo da je raslo ulaganje u znanost jer je ono samo relativno raslo budući da je 28.11.2002. dogovoreno ako hoćemo ući u ozbiljne reforme, proračun mora rasti barem 10% godišnje za znanost i visoko obrazovanje, što bi do što bi do 2010. godine dovelo Hrvatsku na razinu Europske unije iz 2002. godine, a proračun bi u tih 8 godina porastao 100%, a ne 30 i nešto koliko je porasao za znanost. I dakle to je, onda neću više dalje. Dakle, meni se čini da treba relativno uzimati te podatke, dakle to je puno manje od onog deziderativa koje smo si upisali. I drugo, unutar zadnje 3 godine stopa GDP-a ozbiljno pada za ulaganje u znanost. Mi smo bili na 1,2% sad smo ispod 0,9. On je netočan s obzirom na kontekst. To sam mislio. **Friščić, Sada ću objaviti pauzu do 15 sati, a tada nastavljamo s raspravom i na redu je u ime kluba HNS-a uvaženi kolega Miljenko Dorić.